(Звъни.) Откривам пленарното заседание. Предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 27 до 29 януари 2016 г. 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса на труда. Вносители: Светлана Ангелова, Димитър Байрактаров, Гроздан Караджов, Мариана Тодорова, Хасан Адемов и Стефан Кенов. Второ гласуване на Законопроект за обществени поръчки – продължение от миналата пленарна седмица. 3. Избор на заместник-омбудсман. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 14 януари 2016 г. Предвижда се това да бъде точка първа за утре, четвъртък, за утре, четвъртък, 28 януари 2016 г. 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Вносители: Красимир Велчев и група народни представители. представители. 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Вносител: Министерски съвет. 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Вносител – Министерският съвет. съвет. 7. Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение – договорености между държавите членки, участващи в Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България”. Вносител – Министерският съвет. Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката Република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от една страна, и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между страните, посочени по-горе,

Европейската инвестиционна банка в полза на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. 9. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно

за финансови сметки. 11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка. 12. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН. Вносител – Министерският съвет.

е постъпило предложение от господин Волен Сидеров, който предлага в седмичната ни програма да бъде включен Проект за решение за прекратяване действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали с вх. № 454-02-15 2014 г. Предложението е недопустимо, тъй като по реда на чл. 50, ал. 8 от Правилника по предложение на Парламентарната група на „Атака” Проектът за решение е бил включван в седмична програма на Народното събрание и с гласуване е отхвърлен. Поради липса на предмет няма как да влезе в настоящата седмична програма. Второто предложение по реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника е от госпожа Мариана Бояджиева от Парламентарната група на “БСП лява България”, която предлага да бъде включено първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 554-01-136 от 16 юли 2015 г., внесен от Стефан Данаилов и група народни представители. Има няколко висящи законопроекта в Народното събрание. По част от тях няма доклад на водещата Комисия по културата и медиите. Госпожо Бояджиева, моля да развитие предложението си.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, който Ви предлагаме, предвижда въвеждането на нови норми, ограничаващи възможността за излъчване на програми, показващи жестокост и насилие. В рамките на Съвета на Европа съществуват множество актове, които регламентират условията за излъчване на такива програми. В повечето европейски страни предаванията, които са свързани и съдържат насилие и жестокост и не подлежат на абсолютна забрана, но биха могли да навредят на физическото и психическото развитие и възпитание на младите хора, не могат да бъдат излъчвани в определени часови зони. Нашето предложение е това да са часовете от 7,00 до 22,00 ч. Законопроектът предвижда още уточняване на изискванията за участие в Съвета за електронни медии, като се предлага лицата, които се избират или назначават, да нямат друго гражданство освен българско. Въвежда се също изискване за продължителност на професионалния опит на членовете на Съвета за електронни медии като по-добра гаранция за ефективност на тяхната работа, и той да бъде не по-малко от пет години. С оглед на по-прецизното определяне на различните видове рекламни съобщения се въвежда понятието „рекламен спот”. Действащата правна уредба в момента, свързана със силата на звука на търговските реклами, според нас е несъвършена. Въведената разпоредба през 2013 г. от законодателя въвежда характеристика „сила на звука”, която не кореспондира с приетите международни стандарти за измерване на звука на рекламите или така наречената „гръмкост” и използваните понятия. В Единния стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата, приет по Препоръка R-128 на Европейския съвет за радио и телевизия се въвежда измерването на три основни характеристики на звуковия сигнал.

Централната избирателна комисия е обявила за избран народен представител. В Решението се казва следното:

Манев за полагане на клетва.

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 20 до 26 януари 2016 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител – Петър Славов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси, и на Комисията по здравеопазването. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносител – Валери Симеонов и група народни представители. Водеща е Комисията по енергетика. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител – Валери Симеонов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. политика. Разпределен е и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за държавните помощи. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по земеделието и храните, Комисията по правни въпроси, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията. Вносител – Валери Симеонов и група народни представители. Водеща е Комисията е Комисията по културата и медиите. Разпределен е и на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Вносител – Светлин Танчев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България.

правителството на Република Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015 – 2018 г.) в рамките на Програмата „Френския език в международните отношения”. На 21 януари 2016 г. в Народното събрание на основание чл. 105, ал. 3 от Конституцията на Република България от Министерския съвет са постъпили Доклад за изпълнението на плана за действие

приет с Решение № 26 на Министерския съвет от 2016 г., План за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 27 на Министерския съвет от 2016 г. С мое писмо Докладът и Планът за действие са изпратени на всички постоянни комисии по електронната поща, на всички народни представители и са на разположение в Библиотеката на парламента. Господин Кърджалиев, сега вече може да направите декларацията си. Господин Кърджалиев!

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа, позволете ми от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да Ви представя декларация във връзка с 27 януари – Международния ден в памет на жертвите от холокоста. На 1 ноември 2005 г. Общото събрание на ООН обявява в своя резолюция датата 27 януари като Международен ден за възпоменание на холокоста. В нея се призовава човечеството да почита паметта на жертвите на този геноцид и окуражава образователни програми, за да се предотврати нещо подобно по нататък в бъдещото на развитието на човечеството. На тази дата през 1945 г. е освободен концелагерът Аушвиц, където са загинали над 1,5 милион хора. Това са главно евреи, но също и от други обществени групи – роми, хора с увреждания, политически опоненти, хомосексуалисти. Днес прогресивното човечество, в това число и ние, дълбоко страдаме за жертвите на Холокоста и изразяваме почитта си към тяхната памет. Днес остро и категорично осъждаме едни от най-големите грехове, извършени от човешка ръка срещу целокупното човечество и то, извършени по такъв начин, че нормалният човешки разум не може да приеме, нито да си представи. Това е един акт, от който човечеството ще се срамува завинаги. Ще се срамува и от Нюрнбергските расистки закони, приети през 1935 г., които са в основата на този чудовищен акт, а също и от датата 10 ноември 1938 г., така наречената „Кристална нощ”, когато се провежда колосалният антиеврейски погром и се разрушават над 200 синагоги и над 30 хиляди човека са откарани в концентрационни лагери. Като народни представители от Парламентарната група на ДПС – партия с голяма чувствителност към тези теми, ние остро осъждаме проявите на антисемитизъм и всички форми на ксенофобия, включително и отказът от проява на елементарна толерантност в обществото. Тук е мястото да отбележим с гордост приноса на българското общество и българската държава преди 72 години към историята на човешкия свят и ценностите за спасяването на над 48 хиляди евреи през 1943 г. В изрична декларация преди няколко години Четиридесет и първото Народно събрание нарече този акт забележително събитие, показващо човечността и толерантността на българския народ, както и волята му за справедливост. Същевременно отбелязваме с голяма тревога кризата на толерантността в последните години в нашето общество, както и разгърналите се напоследък ксенофобска риторика и истерия. Неведнъж сме подчертавали, че с унищожаването на хитлеризма не са унищожени неприязънта и омразата към различните. Заклеймяването на всички човеконенавистнически, порочни идеологии има един и същ демократичен корен и ценности. Както всяка година, така и сега използваме случая, с обичайната си чувствителност и непримиримост, да осъдим категорично преклонението и възвеличаването на личности, свързани с фашистка идеология, а също мероприятия в тяхна чест, съпроводени с демонстрация на нацистка символика и своеобразен съвременен неонацизъм. Такова събитие е така нареченият „Луков марш”, който е плануван тази година за 13 февруари. Според нас, то ще провокира прояви на омраза и противопоставяне в обществото, ще създаде негативен образ на държавата. Това е поругаване на светлата памет на милионите жертви, за които говорих преди малко, а също на войниците, загинали във Втората световна война. Нещо повече, това е и опит да се пренапише историята. Апелираме към Столична община и кмета на София да се възползват от правомощията, дадени от Закона – чл. 12, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, и Наредбата за обществения ред и да предприемат адекватни мерки за недопускане на такива прояви. Политическата партия „Движение за права и свободи” има последователна и принципна позиция срещу всички форми и прояви на изразяване, на насърчаване и оправдаване на расова, религиозна и етническа омраза, на ксенофобия и нетолерантност, включително такива, водещи до агресивен национализъм, до етноцентризъм, до дискриминация и враждебност към различията, в това число малцинства, преселници, имигранти и други. От този аспект и от гледна точка на демократичната държава, приела съвременните постижения на световната и европейска хуманна мисъл и съответни на тях правни норми, апелираме към цялото българско общество за повишена чувствителност към описаните пороци, словото на омразата и нетолерантността. Благодаря за вниманието.

Господин Адемов, слушаме Ви. Подлагам на гласуване направеното предложение.

„Доклад относно Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от Светлана Ангелова, Димитър Байрактаров, Гроздан Караджов, Мариана Тодорова, Хасан Адемов, Стефан Кенов на 15 януари 2016 г. „Закон за изменение на Кодекса на труда”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя и за § 1.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, и ние ще подкрепим § 1, но трябва да сме наясно за какво става въпрос. В България има три милиона работници. Ние сваляме нормата за представителство на 50 хиляди. Това е някъде два-три процента, което е един много сериозен индикатор за представителността на синдикатите и за истинската синдикална дейност. Не за дейността на синдикалната организация и участието й в Здравната каса, в Националния осигурителен институт и във всички хубави трапези, които се организират по европейска линия. Това е един много голям проблем, който не може да не тревожи обществото. Няма истинска синдикална дейност и синдикално представителство. Сега ще подкрепим да стане 50 хиляди. Ако поискат другия път, и 30 хиляди ще стане. Ще има такива представителства и съответните облаги от тях, но те не представляват истинските синдикални интереси на работещите в България. Те се изнесоха от частния бизнес, нормата на експлоатация и натискът стават все по-големи,

По § 2 има предложение от народните представители Светлана Ангелова, Мариана Тодорова, Димитър Танев, Настимир Ананиев, Клавдия Ганчева, Димитър Гечев и Ралица Тодорова, което е подкрепено от Комисията. Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и Христиан Митев:

50 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членовe на работодателската организация, като в това число не влизат сключените по чл. 114а договори;”. 2. В чл. 35, ал. 1, т. 5 се заличава.” Комисията не подкрепя предложението.

така: „1. има най-малко: а) 1500 членове и общо не по-малко от 30 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или б) 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация;”.

Благодаря, госпожо Председател. Искам да мотивирам направените предложения от групата на Патриотичния фронт по изменение и допълнение на чл. 35 от Кодекса на труда – ал. 1, т. 1. Хубаво е, че и БСП си променят мнението мнението и позицията. Те заявяваха, че ще внесат и предложение, но не го направиха. Интересно защо не го направиха!? Това е техен проблем. Уважаеми колеги, говорим за представителност на работодателски организации и то национална представителност. Само че тук става въпрос за представителност, на първо място, на бизнеса, а той има различни специфики и поради тази причина, именно поради тези специфики, организациите се създават и сдружават, защитавайки спецификите на определения бизнес. За да може да има точно в този аспект национална представителност, това означава, че трябва да дадем възможност на тези бизнес организации, на първо място, след като са се сдружили, да имат достъпа за регистрация до Националния съвет за тристранно сътрудничество. Нещо повече, тъй като концентрацията и вниманието сега на всички са само върху промяната на числата в чл. 35, добре е да знаете, че една работодателска организация, за да бъде национално представителна, трябва да има и своята минимум тригодишна история. Тоест, тя да не е създадена вчера, за да може днес да отиде и да кандидатства, а да е създадена поне преди повече от три години. Ние правим предложение да се намали броят на членовете фирми от 1500 на 1000 и 30 000 общ брой работници точно поради тази причина, за да имат достъп повече организации и най-важното –

работници, заети по трудов договор, поради две основни причини. Първата причина е, че има влязло в сила решение на Конституционния съд, което обявява този текст, който и сега се преповтаря, не знам защо забележете, този текст в буква „б” е обявен вече веднъж през 2012 г. за противоконституционен. Някой иска той отново да бъде обявен за противоконституционен, обявявайки общ брой на работници от 100 000. Всеки може да прочете Решение № 7 от 2012 г. внимателно и да види, че ако ние днес го приемем в този вид, това означава, че то практически вече е отменено. Затова ние прецизираме текста в буква „б” като намаляваме общия брой на заетите по трудов договор от 100 000 на 50 000 и уточняваме, че в това число не влизат влизат договорите, сключени по чл. 114а, тоест това са еднодневните трудови договори, тъй като в законодателната норма това не е изчистено. За пореден път ние оставяме тези важни неща и важни елементи да бъдат изчиствани в наредби по неясни критерии и по незнайни за никой от нас методики.

на микробизнеса, на дребния бизнес, на средния бизнес да имат едно по-голямо представителство, и най-важното – да спазват изискванията на чл. 36 от Кодекса на труда за равнопоставеност както на работодателските организации, така и на синдикатите. Както приехме 50 000 да бъдат членовете на работодателите, така е редно, за да се спази принципа на равнопоставеност, общия брой на заетите по трудов договор работници да бъде също 50 000. Това е

Няма. Дебатът е закрит. Предстои гласуване. Подлагам на гласуване предложението на... Процедура – господин Байрактаров. Госпожо Председател, правя процедура за разделно гласуване на предложението, което сме направили – точка „а” и точка „б” да бъдат гласувани разделно.

Госпожо Председател, не ми вкарвайте думи, които не съм изрекъл. Искам разделно гласуване и правя процедура. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие сте длъжни да обясните с аргументи за разделното гласуване. Разделно гласуване се иска тогава, когато има очакване, част от предложението да бъде подкрепено. Дайте някакъв аргумент, изложете мотив! ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Мотивът е, че част от предложението, което сме направили, е било подкрепено и част от другото предложение също е било подкрепено в Комисията. Обратно становище – госпожа Ангелова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера на заседанието на Комисията по труда и социалната политика отново беше направено това предложение от господин Байрактаров – да бъдат гласувани т. 1, букви „а” „б” поотделно и т. 2. Нито едно от предложенията на господин Байрактаров не беше подкрепено от мнозинството народни представители, които присъстваха на заседанието на Комисията по труда и социалната политика. Смятам, неговото предложение, неговата процедура, за разделяне на предложението, направено от Димитър Байрактаров и Христиан Митев за гласуване поотделно.

Направете го по начина на водене, преди да съм пуснала гласуването.

разделно гласуване и гласувахме по този начин. Госпожа Ангелова, която водеше заседанието, допусна това разделно гласуване. Моля да ни позволите парламентарната група да изрази волята си по различните точки по различен начин с гласуване. направеното процедурно предложение за разделно гласуване на предложението на господин Байрактаров и господин Христиан Митев на буква „а” от т. 1 и буква „б” и т. 2 от тяхното предложение. Гласували

Сега гласуваме предложението на господин Байрактаров и господин Митев в цялост, неподкрепено от Комисията.

Госпожо Цачева, виждам, че и Вие сте изненадана от това решение – и ние. Искаме прегласуване по следните причини, колеги.

Ще Ви дам процедура и по начина на водене. Сега гласуваме. Късно казвате, пуснала съм процедурата по гласуване!

Преди това за отрицателен вот – госпожа Нинова. Уважаеми колеги, гласувах „против”, защото убедено твърдя, че така не се прави. И по форма, и по съдържание на това, което направихте, така не се прави! По този изключително важен въпрос представителството в Тристранния съвет, правителството – няма позиция, първо. В последния момент се внася предложение от група народни представители, след 24 часа това предложение се променя от същата група народни представители от ГЕРБ и Реформаторите. След по-малко от 24 часа и гласуване в Комисията, то отново се променя за трети път за 48 часа. Това означава едно: Вие не гледате на този въпрос принципно, Вашите решения се диктуват от конюнктурни срещи и разговори. Тях не ги коментирам, не коментирам и броя на работниците във фирмите – коментирам начина, по който го правите и стила на управление, който е охарактеризиран от българския бизнес, заради които днес дебатираме този въпрос, по следния начин: „Патологичната активност и непоследователност на голяма част от депутатите резултира в много негативни явления в икономическото пространство и в нашата работа. Трябва да се престане с изяви на политици, които непрекъснато имат някакви екзотични намерения и ги сменят постоянно.” Това е оценка на бизнеса от доклад в края на 2015 г. За съжаление, тази оценка пада като петно върху целия парламент и върху българския парламентаризъм. Защото, когато един депутат в рамките на 48 часа три пъти си смени позицията по един и същи въпрос и тя е коренно противоположна, резултатът е, че ние тук нямаме, тоест Вие (шум и реплики от дясно) нямате собствено мнение, а вземате решение под диктовка и в лобистки интереси. Благодаря Ви.

един законопроект се вкарва в последния момент и когато хората нямат достатъчно информация и нямат достатъчно време, за да се проведат консултациите и да вземат решенията, затова си сменят и мненията на 48 часа три пъти. Вносителите Вносителите направиха един завой, казвам „вносителите”, защото аз оттеглих подписа си още преди да ми напомните, госпожо Председател. Така че не бива да се действа така при приемането на закони. Вторият ми мотив, заради който гласувах „против” това предложение, е, че каквото и да говорим, каквито и аргументи да изкарваме от трибуната, ние затворихме възможността малките фирми, едноличните търговци да имат сериозна представителност в трипартитното сътрудничество. Колкото и да говорим, че това става възможно, когато те се присъединяват към по-големите организации и като сме махнали това условие за минимум десет работника в изискването за представителност,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Свидетели сме на правен абсурд за пореден път, сътворен от Народното събрание, допуснат от председателя на Народното събрание. Имаме текст, който първоначално е внесен от вносител – същият вносител си сменя текста, след това не оттегля тази своя смяна и аз питам: вторият път по чий вносител, какво гласувахме? Според мен нормалното нещо, когато се случва, е, когато един вносител сам си промени текста и не го оттегли след това като промяна и не бъде прието това, което се гласува – не се гласува първото му предложение, а остава действащата норма, която е в момента, която би трябвало да бъде изменена. Много Ви моля, госпожо Председател, дайте да се съобразяваме със законите и правилата в държавата (шум и реплики от ГЕРБ), защото иначе продължаваме да

има параграф, в случая това е § 2, и всякакви екзотични предложения са отхвърлени с гласуване от Народното събрание, следва да бъде подложен на гласуване текстът на вносителя. Ще Ви разясня допълнително в кулоарите при Ваше желание, нямам възможност повече. Параграф 3, той е в Заключителната разпоредба.

госпожо Председател, взимам процедура по начина на водене и в частност да направя забележка по отношение на квалификациите, които Вие току-що произнесохте. Никой не Ви дава право да квалифицирате, да определяте предложения на народни представители като „екзотични” и тем подобни. Вие не сте тази, която да квалифицирате законодателната дейност на който и да е било народен представител в тази зала. Хората са се трудили, ползвали са експерти, положили са труда, за който са изпратени от българските избиратели, и Вие нямате право да квалифицирате. Затова настоявам да поднесете Вашето извинение публично от трибуната. за три различни редакции, от едни и същи народни представители, в рамките на половин страница. Извинявам Ви се. Параграф 3,

предложението за наименование на подразделението: „Заключителна разпоредба” и § 3 по вносител, подкрепен от Комисията. Гласували

членове – до 59 включително, предстои докладване на чл. 60 от страница 117 по доклада на Комисията. Член 60 – „Годност за упражняване на професионалната дейност”. Постъпило е предложение от

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния предстватиел Методи Андреев – в Раздел II „Критерии за подбор” във второто подзаглавие думата „годност” се заменя с „правоспособност”.

„Годност за упражняване на професионалната дейност Чл. 60. (1) Когато това е приложимо, възложителите имат право да изискват от кандидатите или участниците да са вписани в Търговския регистър и/или съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. (2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство Изказвания? Заповядайте, господин Андреев.

Сега формулирам чисто редакционно предложение – в това второ подзаглавие „Годност за упражняване на професионалната дейност”, да се направи същата промяна, каквато приехме тогава, за да сме последователни: „Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност”. Това е едното ми чисто редакционно предложение. В чл. 60, ал. 1 има следният текст: „Когато това е приложимо, възложителите имат право да изискват от кандидатите или от участниците да са вписани в Търговския регистър и/или в съответен професионален регистър”. „Имат право да...” – могат и да не изискват, аз така го чета. Не е ли по-добре чисто редакционно да звучи така: „Когато това е приложимо, възложителите изискват от кандидатите...”? израза „имат право да изискват” може да стане така, че възложителят да не поиска от конкретното лице да докаже, че член на съответната професионална камара или е член на съответния регистър. Така че това също не е лошо да обсъдим като редакционно предложение, което сега правя. То не е направено по реда, който е предвиден. Но първото, което казах за подзаглавието, смятам, че е разумно да напишем „годността (правоспособността)”.

на господин Андреев в заглавието. Действително в чл. 59 направихме същото и го гласувахме. По повод следващото редакционно предложение – в ал. 1 на чл. 60, господин Андреев, изискването е на Директивата да има такава възможност, тъй като редица от професионалните регистри могат да се проверят, както и данните в Търговския регистър, и да няма допълнителна тежест за бизнеса

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Кадиев, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване това предложение – да отпадне изразът „имат право да”.

състояние на кандидатите и участниците, само ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. Наличието на основание за поставяне на изисквания се мотивира в решение за откриване на процедурата.”;

ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61: „Икономическо и финансово състояние Чл. 61. (1) По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителите могат да поставят едно или повече от следните изисквания: 1. да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти; 2. да имат застраховка „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт; 3. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви. (2) Изискваният от възложителите минимален общ оборот по ал. 1, т. 1 трябва да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност, освен ако това не е обосновано с възложителят изисква оборот, който надхвърля максимално допустимия, той мотивира това в обявлението. (3) Когато определена поръчка е разделена на обособени позиции, изискването по ал. 2 се прилага по отношение на всяка отделна позиция. (4) Когато се провежда вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, условието по ал. 2 се прилага по отношение на прогнозната стойност за съответното възлагане, а ако тя не може да се определи въз основа на прогнозната стойност на рамковото споразумение. (5) При динамични системи за покупки условието по ал. 2 се прилага спрямо очаквания максимален размер на конкретните поръчки, възлагани по тази система. (6) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят посочва в документацията за обществената поръчка

За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: 1. удостоверения от банки; 2. доказателства за наличие на застраховка отговорност”; 3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; 4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. (2) Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. (3) Данните за оборота по ал. 1, т. 4 могат да обхващат най-много

Благодаря, господин Председател. По чл. 61, ал. 1 имам редакционно предложение – текстът да звучи по следния начин: „(1) По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителите следва да поставят следните изисквания:”.

някакви причини, първо, не знаем какви са тези причини, второ – какви други доказателства. Тук изрично са изброени: удостоверения от банка, доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност”, годишните финансови отчети, справка за общия оборот. Всеки един от кандидатите би следвало да може да представи тези документи, тези доказателства.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

които тепърва ще заливат страната с много лоша корупционна практика. На Вашето внимание е следващият подобен текст. Моля Ви да го изслушаме спокойно и да премислим, защото по никакъв начин не бихме нарушили целта на този Закон, за което всъщност ни призовават директивите, които транспонираме.

Всъщност изобщо целта, която има при законите за обществените поръчки навсякъде в развитите демокрации в света, е тази: да се изключи възможността възложителите по някакви собствени субективни представи,

текстът казва дословно следното: с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.” Уважаеми колеги, „всеки друг документ, който възложителят

Става дума за „подходящ”. Думата е „подходящ”! Колеги юристи, които сте в тази зала, думата „подходящ” в Закона за обществените поръчки не само че няма място, тя е поредната отворена врата, която администрацията Ви пробутва, за да гласувате днес тук. Колеги, ние не гласуваме превода на една директива. Ако ние бяхме машинки за гласуване на преводи на европейски директиви, извинявайте, но това нямаше да се нарича „Народно събрание”. Затова още веднъж Ви моля: вгледайте се в тези думи и нека алинеята да отпадне. С това нищо няма да се навреди на Закона,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението ми е в чл. 61, ал. 3 числото „3” да се замени с „5”. Какво се крие зад тази замяна. По принцип, когато сме на избори, винаги обичаме да говорим изключително много за развитието на средния и дребния бизнес. Даже много от нашите кампании се основават точно на тази платформа. Когато обаче дойде време да гласуваме реални текстове, не знам защо в тези текстове винаги прозира силното корпоративно влияние на корпорациите, които от много години изтощават българската икономика.

фирмите, които се занимават със строителство, до 5-6. Защото не е тайна, че през тези години фактически се оформи една олигархична структура от строителни фирми, които вземат почти всички строителни поръчки в България под различна форма на комбинация. Какъв е проблемът, ако ние дадем възможност и на други фирми, които в тази строителна криза не са имали възможност през последните години да имат такова щастие, да имат такава протекция, но са имали бизнес предните две години, тоест, в миналите пет години? Защо да не направим през последните пет години да се търси оборота и да се доказва оборот на фирмите, за да могат и по-дребни, и по-малки фирми да се явяват на съответните обществени поръчки? Иначе в строителния бранш, те са пет или шест. Всичките Вие ги знаете, а най-вече през последните години пък изцяло окупира строителния бранш една от тези пет или Това искане е свързано именно с това дребните и средни фирми в строителния бранш да могат също да докажат обороти. Още повече, че това предложение се вижда, че влиза в противоборство с чл. 63, ал. 1, т. 1, подточка „а”, където е казано, че пет години назад трябва да се доказва техническата годност и състоянието на фирмите. Защо за техническото състояние искаме пет години, а когато дойде време да доказваме оборот, искаме само Това означава само едно – че ние искаме тези фирми, които през тези последни три години са се ползвали с протекцията на определени политически сили, да могат да препотвърдят и чрез този Закон своето доминиращо положение на пазара. Затова аз Ви предлагам

Благодаря Ви, уважаеми господин Андреев. Реплики? Няма. За изказване има думата народният представител Димитър Байрактаров.

Вчера излизат една част от парламентарните групи с декларации, че ще се борят с корупцията, че ще се приемат антикорупционни закони. Какви антикорупционни закони, колеги, когато с чл. 61, ал. 2

Практиката сочи не един и два такива случая, които са преформатирани в тези две алинеи. Случай от типа: правим обществена поръчка за лек автомобил, в който се слагат елементите, че воланът трябва да е махагонов, вратите да са обшити със слонова кост, тоест, направени критерии за обществена поръчка, от които вече е ясно кой ще спечели поръчката. Не един и два са тези примери. Сега това нещо се повтаря по същия начин, като се започва с текста от ал. 2 на чл. 61 за изискванията за оборот и, забележете, в един момент този оборот може да бъде увеличаван по преценка на възложителя. За какво говорим? За какво говорим, освен за вкарване и узаконяване на корупция през този Закон? Вече се уморих да обяснявам като започнахме от чл. 13 до сега колко текста практически стимулират корупционна практика в България. И как утре ще борим, какъвто и закон да приемем, когато с текстовете се узаконява корупцията? Като продължим вече и до чл. 62, ал. 2, кажете ми по какви критерии може един възложител да приеме за подходящо финансовото състояние на даден участник? По какви критерии? По критериите, свързани със съответното стимулиране, по критериите, които практически казват на честния, почтения бизнесмен: ти нямаш никакъв шанс, защото ние вече сме решили всичко. Тоест тези, които възлагат, и тези, които са уж честни участници и кандидати за спечелване на обществената поръчка. Трябва ли да Ви давам обяснение, че голямата част от тези обществени поръчки, обърнете внимание, се печелят не от големи фирми, а от дружества по Закона за задълженията и договорите? Такъв беше така нареченият „консорциум”, който изграждаше магистрала „Тракия” и зароби над 300 честни и почтени фирми, които фалираха, защото нямаше от кого след това да се търсят вземанията. И засаждаха дръвчета със съдбата на фалиралите фирми по протежето на магистрала „Тракия”. И сега искате това нещо да го повторим с тези два члена?

и в чл. 62, ал. 2 да отпадне. Надявам се този път народните представители да не гласуват по партийната повеля, а по съвест, защото българският народ ги е изпратил тук да гласуват по съвест. Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Ананиев.

уважаеми колеги! Ние с колегите от Реформаторския блок сме направили едно предложение, което мисля, че е особено важно и което е изпуснато. То също е по Директивата, но някак си е изпуснато в текста, интересно защо, а то е доста логично. Нашето предложение е то да се добави към самия текст, като предвижда задължението възложителите да се съобразяват с изискванията за оборота с нуждата за поръчката, тоест да не изисква оборот, ако изпълнението на поръчката не изисква финансов ресурс. Това е съвсем логично. Това е по Директива и не мога да разбера защо е изпуснато от законодателството, след като следваме директивите и това е един от основните аргументи, че всъщност ние имплементираме директивите, а точно това изискване на директивата е изпуснато. от това в ал. 2 едно неизискване от директивата – намаляването на прага за оборот, е влязло вътре, което не е изискване на директивата. Надявам се да подкрепите нашето предложение, тъй като то е по Директива и е съвсем логично.

връзка с това, което дискутираме тук – за оборотите на фирмите, искам под формата на реплика да обърна внимание на текста, който Комисията ще ни предложи след малко да гласуваме за чл. 61. Там в ал. 1,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! На вниманието Ви са текстове, които съответстват изцяло на приложимата директива: те абсолютно съответстват на сега действащия Закон за обществените поръчки, в същата им редакция. Тъй като бяха направени няколко предложения, ще се опитам накратко да им отговоря последователно. На първо място, предложението по чл. На първо място, предложението по чл. 61, ал. 2 е абсолютно идентично с текста, съществуващ в настоящия Закон. До момента в нашата практика не сме установили никакви проблеми с прилагането на тази норма. Освен това трябва да имате предвид, че тази норма изцяло е насочена в интерес на участниците в обществените поръчки, не на възложителите. става дума за хипотези, при които, да речем, чуждестранен участник не може да представи документ съгласно българското законодателство, който е с различно наименование или съдържание, например отчет за приходите и разходите. Чрез тази норма му се дава възможност да представи документ, който би отговорил на нуждите на възложителя, в случай че той го приеме. Дали ще го приеме, зависи от това дали в него се съдържа информацията, която потвърждава годността на участника или пък не. Необходимостта възложителят да прецени какъв е този документ и дали той е годен, произтича от факта, че в Закона не могат да бъдат обхванати всички случаи. необходимостта от оперативна самостоятелност от гледна точка на възложителя във всеки случай трябва да бъде проведена в някаква степен в Закона. Не забравяйте, че всяко действие или бездействие на възложителя подлежи на обжалване. Тоест всяка негова преценка, която го води към грешен извод, естествено, може да бъде подложена после на независим арбитраж. Така че възложителят трябва да действа законосъобразно, за да доведе поръчката докрай. По отношение на оборота, който е част от доказването на така нареченото финансово-икономическо състояние на икономическите субекти, моля да имате предвид, че и в сега действащия Закон финансово-икономическо състояние и техническите възможности и квалификацията са два различни аспекта в обществените поръчки. Императивно в директивите е въведено изискването за едното да се прилага тригодишен период, а за другото – петгодишен период. Това, което трябва да имаме предвид, е, че възложителите не могат произволно да раздуват изисквания оборот, защото в Закона е въведен праг от два пъти прогнозната стойност на обществената поръчка. Така че един възложител каквото и да прави, най-голямото изискване, което може да постави, е за предходни три години поне два пъти да е постигнат един определен оборот, което е напълно в реда на нещата. Нещо повече, в практиката по обществените поръчки е наложено виждането, че увеличаването на сроковете всъщност е проблематично, а не тяхното намаляване. Тоест до момента това, което ние виждаме, е, че опитите да се увеличават периодите за доказване на икономическо, финансово състояние и технически възможности и квалификации, водят до проблеми, а не намаляването. Точно по тази причина законодателят, европейският нормотворец, се е опитал да ограничи тези нива до три години и до два пъти оборота. Разгледани в своята съвкупност, всъщност те би трябвало да Ви дадат усещането за балансирано поставяне на тези изисквания, когато се провеждат обществени поръчки. И досега тези текстове действат. В момента дори имаме намаляване на тежестта, защото беше до три пъти, вече става до два пъти, предвид което може да се каже, че с настоящия Закон се предлагат по-облекчени проекти, отколкото с действащия Закон. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

а другият е съотношението между активи и пасиви, което, преведено на по-прост език, означава търсенето на ликвидност. Въвеждането на прост индикатор само на търсене на финансово изражение, тоест на налични средства, крие сериозни опасности. То е проведено в сега действащия Закон и доведе до известни проблеми. Проблемът е в това, че, ако изследвате само финансовия ресурс на едно предприятие, без да изследвате неговите задължения, всъщност няма да добиете реална представа за това какви са неговите възможности. Защото, ако срещу един финансов ресурс от сто единици стоят задължения от двеста единици, то очевидно е, че това предприятие няма да има възможност да посрещне нуждите на поръчката. Точно поради това в Закона, в пълно съответствие с директивите, мога да Ви уверя, е предложен вариант, при който се изследва съотношение на активи и пасиви. Съотношението на активи и пасиви Ви дава ликвидността, а ликвидността показва с колко всъщност наличните пари надвишават изискуемите задължения, най-общо казано. Тъй като в икономическата практика за използването на ликвидност има множество, може би десетки, да не кажа стотици показатели, е предвидено към Правилника на Закона да бъдат предложени онези механизми за изследване на ликвидността, които възложителите да могат да използват, както и към кои поръчки да ги прилагат. На последно място, имаше въпрос, който касаеше това задължително да се поставят изискванията за финансово-икономическото състояние. В контекста на това, че се цели намаляване на административната тежест, би следвало на възложителите да бъде оставена възможност при рутинни поръчки или тогава, когато не е необходимо да натискат да натискат фирмите да доказват наличие на определени изисквания по конкретни показатели, да не го правят, така че процесът да тече по-бързо и по-леко. Мисля, че с това изчерпах като цяло темата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви. Други изказвания? Заповядайте.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председателстващ! Аз ще подкрепя текста по вносител, както е в чл. 61, ал. 2, защото са възможни ситуации, при които възложителят да е принуден да поиска по-сериозно финансово обезпечаване от евентуалния изпълнител. Това са ситуации за обекти, които могат да бъдат изпълнени в различни финансови години със смесено финансиране. Един възложител може да гарантира заплащането по един проект, когато обикновено то е със собствени средства. Много често обаче големи обекти са със смесено финансиране – примерно общинско и държавно, и възложителят не знае през съответната финансова година дали ще получи съответния дял от държавата. фирмата изпълнител поема финансовата тежест по изпълнението на обекта. В такъв случай е логично възложителят да изисква по-сериозна финансова стабилност от тази фирма, защото иначе се стига до неприятни колизии, прекратяване на строителството, десетки спирания и така нататък. По отношение обаче на чл. 62, т. 2 смятам, че наистина трябва да отпадне ал. 2 в този текст, защото той в никакъв случай не е в посока обективизиране на субективните фактори. Давам един твърде общ текст, който възложителят може да тълкува по начин, както както реши. Там вече трябва да сме абсолютно стриктни, защото Законът за обществените поръчки всъщност е най-важният корупционен закон. Всичко друго, което гласуваме, не се знае дали ще заработи, но това е правилникът, който регламентира как се харчат публични средства.

Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Методи Андреев, което не е подкрепено от Комисията. Моля, гласувайте.

против 4, въздържали се 58. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Настимир Ананиев и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Моля, гласувайте. Гласували

Първо, подлагам на гласуване предложението на господин Байрактаров за отпадане в чл. 61 на ал. 2. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване редакционното предложение на народния представител Филип Попов в чл. 61, ал. 1 думата „могат” и нататък целият израз да бъде заменен със „следва да поставят едно или повече от следните изисквания”. Всъщност „могат” се заменя със „следва да”.

повече от”, „възложителят следва да поставя следните изисквания” – придобива такъв вид, съгласно предложението на господин Попов. Гласуваме предложение на господин Попов.

Подлагам на гласуване редакционното предложение, направено под формата на реплика, от народния представител Методи Андреев – в чл. 61, ал. 1, т. 1 да завършва със „за последните пет години” и става: „на база годишните обороти за последните пет години”. Това предлага господин Андреев. Моля, гласувайте.

текста на вносителя, който е подкрепен от Комисията и редактиран от същата за чл. 61. Гласуваме чл. 61 по доклада на Комисията.

Член 61 по доклада на Комисията е приет. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Моля, гласувайте.

Същото предложение направи от парламентарната трибуна народният представител Филип Попов. Поради това, че не е прието, няма да го подложа на гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията и редактиран от нея, на чл. 62. Гласуваме чл. 62 по доклада на Комисията.

Комисията подкрепя предложенията на Данаил Кирилов и група народни представители и Настимир Ананиев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63: „Технически и професионални способности Чл. 63. (1) Възложителят може да определя критерии, въз основа на които да установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Възложителят може да изисква от кандидата или участника: 1. да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните: а) 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата за строителство; б) три години от датата на подаване на заявлението или на офертата – за доставки и услуги; 2. да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството; 3. да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството; 4. да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката; 5. да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност, за изпълнението на поръчката в случай че изискването не се използва като показател за оценка на офертите; 6. да прилага определени мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката; 7. да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години; 8. да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката; 9. стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти; 10. да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания; 11. да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда. (2) В случаите по ал. 1, т. 1, когато естеството на поръчката го налага, възложителите могат да определят период, по-дълъг от (3) Когато предметът на обществена поръчка е сложен или е със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите способности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя. (4) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на услуги или за изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи. (5) В случаите по ал. 4 в условията на процедурата възложителят може да предвиди и изискване дейности от особена важност да бъдат извършвани пряко от самия участник, съответно от участник в обединението. (6) Като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или

а) създава се нова ал. 2 със следния текст: „(2) Кандидатите или участниците следва да докажат, че ще отговарят на изискванията за технически или професионални способности към предполагаемата дата на сключване на договора,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64: „Доказване Чл. 64. (1) За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания: 1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 2. списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга; 3. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството; 4. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството; 5. описание на системата за управление и проследяване на доставките; 6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата; 7. описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо – и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат; 8. декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години; 9. декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката; 10. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. (2) Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. (3) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти. стандарти. (4) В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с определени системи или стандарти за опазване на околната среда, той посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти. Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) 1221/2009 относно доброволното участие на организации в в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията или други стандарти за екологично управление, основани на съответните европейски или международни стандарти на акредитирани органи. (5) Сертификатите по ал. 3 и 4 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. (6) Възложителят приема еквивалентни сертификати, сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. (7) Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. (8) В случаите по ал. 7 кандидатът или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова. За изказване думата има народният представител Филип Попов, след него – народният представител Методи Андреев. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз ще направя няколко редакционни предложения. В чл. 63,

На практика отпадането на тази възможност, която е предоставена на възложителя, ще гарантира качествено и срочно изпълнение, а не корупционни схеми с едни кухи фирми, които не могат да докажат нито технически ресурс, нито човешки такъв. А, не дай си Боже, дружество по ЗЗД там, знаете, то няма собствено имущество, титуляр на правата и задълженията са самите съдружници. Липсва дори и солидарна отговорност, защото тя не е уредена в чл. 357 – 366 от ЗЗД, а по закон трябва да е изрично уредена в закон или договор. Ако тя не се уреди, преминаваме към абсолютно куха структура, която после при неизпълнение на своите задължения не може да й се търси на практика отговорност. На следващо място – в ал. 3,

дали органът на друга държава може да извърши тази проверка или не. Това не зависи от нашия Закон и какво сме записали в него. Ако не може да извърши такава проверка, тогава изпълнителят да мисли как да докаже възможността си да изпълни съответната поръчка.

Абсурдно е тук да се търсят други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. На практика, ако се гласува да отпадне ал. 7, ал. 8 става абсолютно излишна и безсмислена. Благодаря.

да обясня на народните представители, че става дума за възможността на възложителя да избира дали да прилага всички последващи изисквания или да не ги прилага.

е направен по принцип да се търси някакъв баланс. Исках да обърна внимание на всички колеги, че по принцип Законът облекчава процедурите.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

гласува машинално, но все пак е хубаво да чуете тези аргументи, защото в края на краищата

Когато в чл. 64, ал. 1 Вие имате императивна норма за това чрез какви документи се доказват техническите и професионалните правоспособности, нормално е да се предположи, че те ще бъдат спазвани абсолютно. Това е целта на всеки закон – да даде максимално ясни и точни рамки, в които субектите, било правоприлагащи органи, било възложители или изпълнители, да се движат, а не да прилагат собствено творчество по въпроса. Много често това творчество у нас е свързано с размяна на пари. Неслучайно това е бичът за България, с който сме известни във сме известни във всеки доклад на Европейската комисия. Това е несправянето на съдебната ни система с предизвикателствата, пред които е изправена. В ал. 2 – „Възложителят може и да не приеме дадено представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага” по смисъла на Закона за установяване и предотвратяване на конфликта на интереси. Опитайте да си го представите в житейска ситуация. Имате сертификат за завършен някакъв курс.

Възложителят по собствена инициатива ще може да тълкува този документ, да го преброи за невалиден, влизайки в правомощията на друг орган, за който има специален закон и където в специалния закон много ясно е казано кои са органите, които прилагат по този закон. Възложителите, публични или секторни, там не са записани. В този Закон Вие се опитвате да надмогнете вековното право, и да направите специален закон на специалния. Е, такова нещо в българското право няма. Слушах тук Слушах тук аргументите Ви, но за съжаление Правилникът не дава право на народните представители да Ви репликират. Това е някаква особена облага, с която сме снабдили чиновниците. Просто сме чудесни! Превеждането на директива, имплантирането й едно към едно към нашата правна култура е като чуждо тяло и то ще бъде изхвърлено след година или две. Тези текстове ще бъдат заличени, защото ще предизвикат

когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да го получи в съответствие със сроковете по независещи от него причини, пък възложителят може да приеме и други доказателства. И пак направихте изключение на изключението. Браво! Благодаря Ви, господин Караджов. Господин Методи Андреев за изказване. Господин Председател, уважаеми колеги, за да не отнемам времето на Народното събрание, само ще кажа, че и моето предложение е да отпадне думичката „може”. „Може” в България означава „врата у поле”. Това означава всичко, което говориха колегите преди това – даден възложител да решава какво може и какво не може. може. Абсолютно убеден съм, че ако това в Европа е нормална практика, защото там има върховенство на закона – в държавите, в България, която няма върховенство на закона, това ще се превърне в много порочна практика.

Строителството е последният етап от един инвестиционен процес. Той се нарича „инвестиционен строителен процес” и включва: предпроектни проучвания, проектиране, надзор, контролни работи и най-накрая следва строителството. Не е логично да даваме пет години, през които могат да се докажат обеми, дейности и така нататък, свързани с конкретна обществена поръчка само за участниците – тези, които изпълняват последната фаза от един инвестиционен процес – строителството. Това отново ни връща към онова, което казах преди: отново е мислено за огромните, големите корпоративни строителни фирми, а за малките, средните, проектантски фирми и надзорни консултантски фирми, не е мислено в този текст.

за инвестиционния процес „строителство”.” Това ще е най-ясното и точно описание на това, което е искал да каже законодателят. Тогава няма да има никаква колизия. Мисля, че това е нормално и трябва да се приеме като

които са пострадали еднакво от строителната криза. Иначе в момента правим своеобразно разделяне – едните могат пет години

точно по този начин: инвестиционен процес „строителство”, за да няма чувство на дискриминация, че едни са дискриминирани за сметка на други. Това предлагам като редакционно предложение. Иначе за думичката „може” аз също го подкрепям. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Андреев. Реплики?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Андреев, Вие казахте, че преводът не бил точен. Напротив, точен е преводът, но той е буквален превод. Оттук идва цялото объркване в целия Законопроект. Не смислов, а буквален превод copy paste буквално на Директивата. Съгласен съм с Вашето предложение – то е резонно, разумно, но си мисля, че каквито и предложения да правим в залата, те се обезсмислят поради цялото безсмислие на този превод и на този Законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Ще се възползвате ли от правото на дуплика? Не. Други изказвания? Заповядайте, господин Ананиев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, радвам се, че нашето първо предложение по тези два члена – чл. 63 и 64, нашата добавка към ал. 6 е подкрепена от Комисията, тъй като това изискване го имаше и досега в Закона – не знам защо беше пропуснато. Всъщност става дума за опита да не се брои само на фирми, които са участвали до момента в обществени поръчки, но да можем да допускаме и нови лица. По този начин не слагаме бариера пред бизнеса и особено пред нови фирми, които искат да се включат. Добре е, че Комисията е подкрепила това предложение. Второто ни не е подкрепено от Комисията, а то съвпада с принципната идея и на Европейската комисия, и на самата Директива Директива – съответствието с критериите да се доказва към момента на изпълнение на поръчката, а не към момента на заявяването на интерес.

Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Методи Андреев, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

предложения от народния представител Филип Попов: навсякъде изразът „може” да отпадне. Първото вече го гласувахме в ал. 1 – в

.Същото предложение има и в ал. 3 и 4. Гласуваме предложенията, направени от народния представител Филип Попов за

да звучи по следния начин: „Пет години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата – за инвестиционния процес „строителство”.” Моля, гласувайте предложението, направено от народния представител Методи Андреев.

Колеги, това, което гласувахме в момента, отново е нонсенс. Тук аз съм съгласен с господин Филип Попов – преводът не може да е буквален. Преводът е ясен, че тук става дума за цял инвестиционен процес, иначе има дискриминация. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Андреев, процедурата е по прегласуване, аз не успях да гласувам. Моля процедура по прегласуване. МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Затова Ви моля пак да прегласуваме текста с това, което съм предложил като редакционна поправка. Моля Ви да подкрепите тази редакционна поправка.

народния представител Филип Попов: „В ал. 3 на чл. 63 да отпадне изразът „ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.” накрая на опашката на алинеята и тя да свърши до „участникът”. Моля, гласувайте предложението, направено от народния представител Филип Попов.

Имаме неприето предложение на народния представител Гроздан Караджов и група народни представители. Гласувайте неподкрепено от Комисията предложение на народен представител.

Гласуваме неподкрепено предложение на народните представители

Има предложения от народния представител Филип Попов които в голямата си част са идентични с предложенията, които вече отхвърлихме. Остава само предложението, направено от парламентарната трибуна за отпадане на ал. 8, което беше направено от народния представител Филип Попов. Гласуваме предложението,

Обявявам 30 минути почивка. Продължаваме в 12.00 ч.